(SDP)** Prelazimo na 12. točku dnevnog reda. 12. Prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola o nadzoru emisija dušikovih oksida ili njihovih prekograničnih strujanja uz Konvenciju o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine, Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za europske integracije. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti riječ? Ne. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prijavljenih nemamo. Želi li se netko prijaviti? Ne. Zaključujem raspravu i o ovoj točci dnevnog reda ćemo glasovati kada se steknu uvjeti.